Има ли процедура? Добре. Процедура и след това преминаваме към гласуване. Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми дами и господа народни представители, преди малко взехме процедура почивка от името на парламентарната група да обсъдим всъщност какво решение предстои да вземе Народното събрание, защото решението, което трябваше да вземе, или едно от решенията, които трябваше да вземе Народното събрание, дали от ГЕРБ или от „Демократична България“ предложени, бяха отхвърлени. Заявявам, че Проектът на решение, който след редакционните промени, предложени от „Движение за права и свободи“, ще гласува пленарната зала е в смисъл, че Народното събрание е съгласно да подкрепи продължаването на подкрепата за членство на Украйна в Европейския съюз. Има ли някоя партия, член на Четиридесет и седмия парламент, която да е против?

и помощта за украинските граждани, бягащи от войната, и сигурно никой човек в тази зала не би мислил обратното.

доставките на хуманитарна помощ в този смисъл и в частност лекарства, дрехи и хранителни стоки. И сега най-важното, колеги, с ясното съзнание, че това решение, което предлагате, е едно нищо, защото Народното събрание можеше да вземе друго по смисъл решение и наистина да окаже помощ...

и бихме подкрепили всяко решение, което е в полза на мира и сътрудничеството между държавите – членки на Европейския съюз. Благодаря. Режим на гласуване.

За обяснение на отрицателен вот – Петър Петров, Искра Михайлова и Ангел Георгиев? Добре. Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! На първо място, благодаря на този народен представител от „Продължаваме Промяната“, който е гласувал против“. Аз лично гласувах против, не защото беше очевидно, че България така или иначе дава военна помощ на Украйна, замаскирана като военни доставки за други държави, уж други крайни получатели. Гласувах против главно защото и това решение се видя, че е плод от един широк политически пазарлък между управляващата коалиция. Уважаеми народни представители, видя се, че въпреки в последните месеци „Демократична България“ говореха по телевизията как ще предоставим военно въоръжение и оборудване –записано в мотивите на техния законопроект. Видя се как въпреки че от БСП се заричаха, че ще напуснат коалицията, ако Министерският съвет гласува военна помощ за Украйна, а се стигна до едно решение, което е едно правно нищо. Вече ми беше обяснено например от доктор Костадинов преди малко, че така или иначе няма как да се изнася зърно за Украйна от пристанището във Варна. Гласувах против, защото се видя, че тази коалиция не може да постигне консенсус по нито един важен външнополитически въпрос и съм убеден, че така, както решения се взимат само и единствено след широки политически пазарлъци, които не показват една консолидация на управляващото мнозинство, за съжаление, така ще се взимат решенията и във вътрешнополитически план, и така не може да се управлява повече нашата Родина. Благодаря Ви.

Уважаеми господин Председател! Нека бъде ясно за абсолютно всички български граждани, че току-що гласувахме военна помощ за Украйна, защото това, което е записано в точката – „военнотехническа помощ“, всъщност означава военна помощ. И всичките а, б, в, ж, й подточки бяха единствено и само за оправданието тази

интереси, които се обслужват, нямат нищо общо с българските национални интереси. Ние току-що се намесихме в един военен конфликт, току-що показахме как ние сме управлявани и получаваме препоръки, да не кажа нареждания, отвън, които са съгласувани не само с нашето управление, с нашето правителство, с нашата управляваща коалиция с представителите ѝ в Народното събрание, а и с чужди държави. Сега българските граждани много добре трябва да погледнат и да видят коя е коалицията в Народното събрание, която управлява, и коя е единствената опозиция в лицето на ВЪЗРАЖДАНЕ, което стана ясно с нашето гласуване против. И могат да си направят труда да погледнат как минаха другите гласувания – предложението на „Демократична България“ с гласове за от ГЕРБ и ДПС. Нещата са твърде ясни! Благодаря Ви. Благодаря. Господин Георгиев за трето обяснение на отрицателен вот. Уважаеми господин Председател! Днес станахме свидетели на един парад на лицемерието. Какво ли не се изговори, какво ли не се каза. Да започнем с най-видните представители – БСП. Щяха да напускат, бяха категорично против, после говореха за техния морал – как не можело да се пращат оръжия, които да отнемат животи. С това сме съгласни. Обаче какво стана? Ако тези оръжия са собственост на българската държава, тогава те не са съгласни. Ако обаче оръжията са ремонтирани в България, украински оръжия, тогава са съгласни. Или иначе казано военнотехническа помощ. С това престъпно решение днес беше легитимирано статуквото, а именно: шест партии, които обслужват чужди, небългарски национални интереси, и една-единствена която работи за българския национален интерес, която не иска ние да се въвличаме във война, която не иска да даваме военна, техническа или някаква друга помощ, която ни въвлича директно в този конфликт. И за това нещо ние сме последователни – за, от първия ден на избухването на войната до момента и ще продължим, за разлика от партии, повтарям, като БСП, които си сменят мнението – излизат, говорят едно, накрая казват: ще стане второ, нека да бъде техническа помощ, нека да бъде ремонт на военна техника, накрая подкрепят военнотехническа помощ. Също така държа да подчертая – виждаме и в дясното пространство изключителен слугинаж и обслужване на чужди национални интереси. Кълнат се ГЕРБ и „Демократична България“ кой е по-, по-, най-верен на чуждото Американско, и не само, посолство и как са от по-голям, най-голям евроатлантик – нещо, което ние от ВЪЗРАЖДАНЕ неведнъж сме казвали, че е вредно за България. И нека всеки български гражданин да се замисли дали неговите избраници са гласували така, както той би гласувал на тяхно място, и на следващите избори, ако се налага, да коригира своя вот. Благодаря Ви. ако не поради възпитание, то защото Правилникът го изисква. С това изчерпахме тази точка от дневния ред.